Квесторите, поканете народните представители – предстои

Комисията не подкрепя предложението.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

Няма. Подлагам на гласуване предложението на народния представител Мая Манолова - § 25, т. 1 да отпадне, което комисията не подкрепя.

Изказвания? Няма. Гласуваме предложението на Желев и Манолова, което комисията не подкрепя.

17.